Hrvatske. Dajem na glasovanje prijedlog za iskazivanje povjerenja profesoru doktoru Vedranu Mornaru za obavljanje dužnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Također za iskazivanje povjerenja potrebna je većina glasova svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Molim da se izjasnite tko je za iskazivanje povjerenja? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Molim tko je suzdržan?

Utvrđujem da je većinom glasova 84 glasa za i 24 glasa protiv, 10 suzdržanih glasova iskazano povjerenje profesoru doktoru Vedranu Mornaru za obavljanje dužnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Poštovane kolegice i kolege, sada će prisegu dati ministar zdravlja Siniša Varga i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar. Prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege, a ministar kada je prozvan ustaje i izgovara "prisežem". Tekst prisege glasi: Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Ministar Siniša Varga. (SDP)** Hvala lijepa. Ministar Vedran Mornar. (SDP)** Hvala lijepa. Čestitam ministrima na izboru i iskazanom povjerenju. Želim da dužnost zaista obavljate u interesu svih građana Republike Hrvatske na zadovoljstvo nas zastupnika i da suradnja bude na visokoj razini. Još jedanput sve čestitke. Hvala lijepa.